Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители!

Гласували 104 народни представители: за 94, против 2, въздържали се 8. Предложението е прието.

Гласували 80 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието.